Христо Грудев; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Милена Дамянова, Галя Захариева, Светлана Найденова и Венка Стоянова. Заявена е декларация от името на група. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес най голямата християнска църква в света чества своята Пасха. В навечерието на най-светлия християнски празник католическата общност в България е обзета от особен трепет и вълнение в очакване на събитието, което ще озари нашето ежедневие с особен заряд и емоция – събитие, което ще остави трайна следа в живота на всички нас, миряните, имали щастието да се докоснат до харизмата и жизнената енергия на Светия отец. Така, както нашите предци са носители на изконния завет, напомнящ на света, че има един героичен народ, жадуващ за своята свещена свобода, така Негово Светейшество папа Франциск ще напомни на българския народ, че свободата и мирът са изначални човешки ценности за цялото цивилизовано общество. Посланието „мир на земята“, което съпровожда Светия отец в неговия апостолически път, е ясен знак и оценка за мирното съжителство на хора от различни етноси и религии на територията на нашата родина, оценка за старанието ни да споделяме доброто с нашите съседи. Доброто, което сме получили в наследство, е плод на усилията на много хора – усилия, пренесени към нашите две ръце, както ясно може да се види от логото на посещението. Папа Франциск ще посети страната ни в светлината на спомена от пребиваването на папския легат монсеньор Анджело Ронкали от 1925 г. до 1934 г. в България. По това време бъдещият папа се среща с неколцина не-католици и не-християни и работи с всички общности в страната еднакво усърдно. По-късно като духовен водач на Католическата църква българският папа свиква Втория ватикански събор, който отваря Католическата църква за диалог с другите християни и с другите религии. В наши дни българите католици живеят в мир с всички. Славят се с пословичното си трудолюбие и жизненост, не пестят енергия и сили, раздавайки цялата си обич за напредъка на родината. Завършвайки, ще цитирам думите на Светия отец, които са част от неговото традиционно обръщение към християнския свят Urbi et Orbi, което в превод означава „Към града и към света“. Исус е предсказал смъртта и възкресението си, използвайки образа на житното зърно. Той каза: „Ако житото не падне на земята и не умре, то остава самò, но ако умре, то дава много плод.“ И точно това се случи: Исус – житното зърно, засято от Бога в браздите на земята, умря убит от греха на света. Той остава два дни в гроба, но смъртта му съдържаше божията любов с цялата си сила, освободена и проявена на третия ден – деня, в който днес празнуваме Великден на Христос. Също така умоляваме плодовете на мъдростта за онези, които имат политически отговорности в нашия свят, че винаги могат да уважават човешкото достойнство, да се посветят активно на преследването на общото благо и да гарантират развитието и сигурността на собствените си граждани. Честит празник! Благодаря. (Ръкопляскания.) ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков. Честити светли празници и на Вас! Започваме парламентарния контрол с отговорите на госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Първо ще отговори на въпрос от народния представител Джема Грозданова относно защита на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство на територията на Украйна. Госпожо Грозданова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Знаем, че на територията на Украйна живее една от най-големите исторически общности от етнически българи зад граница. По неофициални данни тя наброява повече от 250 хиляди души, по голямата част от които населяват Одеска област, и по-специално Болградския район. Общността на нашите сънародници е сравнително добре интегрирана в социалния и икономическия живот на Украйна, но динамично протичащите политически процеси в страната неминуемо оказват влияние върху нейните малцинствени права. Във връзка с това бих искала да Ви попитам: по какъв начин се отразява приетият неотдавна Закон за образованието в Украйна, който цели утвърждаването на украинския език в образователната система, както и протичащата административно-териториална реформа, която застрашава единството на българската общност в Болградския район? Това всъщност са два различни въпроса. С оглед на това моля да ни информирате за предприетите до момента от страна на Министерството на външните работи действия в защита на правото на етническите българи в Украйна да изучават своя майчин език в украинските държавни училища. Знаем, че някои държави имат сериозни притеснения заради този закон. Съветът на Европа в лицето на Венецианската комисия, след като украинската страна го даде за консултации, препоръча отлагане на прилагането на този закон, но всъщност ние знаем, че той вече се прилага. Моля също така и за информация относно това дали са били предприети мерки за съхраняване на Болградския район в настоящите му административно-функционални граници.

Искам да започна с благодарност към българския парламент, който активно следи тази политика и подкрепя усилията на българското правителство за това да гарантира правата на една

обществения и икономическия живот на Украйна. Едно от доказателствата за това е, че децата от български етнически произход традиционно показват най-добри резултати на зрелостните изпити по знания на държавния украински език в сравнение с останалите малцинствени групи. групи. Ще започна първо с отговор на въпроса за изучаването на майчин език. След приемането на новия закон, още преди това, ние сме изразявали нашите притеснения и настояване новият закон да не попречи на изучаването на майчин език в украинската Припомням, че има разлика между начина, по който се изучава български език в тези училища и училищата, например в Унгария. Тя е една от държавите, която изразява най-сериозни притеснения от начина, по който се изучава унгарски език в Украйна. Украйна българският език като майчин език, тоест втори език, се изучава към момента в 42 украински държавни учебни заведения. В същото време ние имаме изключително добре развита система от неделни училища в Украйна, които са 75, към български организации.

на външните работи в Украйна, където се направи преглед на въпросите, които са важни за България, единият от които е изучаването на майчин език. Миналата година, както знаете, между министерствата на образованието се подписа и една Декларация, с която украинската държава гарантира, че новият закон няма да промени и няма да попречи на изучаването на майчин език. След тази Декларация обаче трябва да се подпише и предстои подписването на протокол към нея. По покана на българския заместник-министър на образованието в началото на май се очаква заместник-министър на образованието на Украйна. Надявам се това да се случи и да се финализират преговорите по въпросния протокол. Моята лична оценка е, че подписването на протокола се забавя не от българска страна, а от страна на украинската държава. Към момента е гарантирано изучаването. Предстои откриването на ново училище, както се договориха президентът на Украйна и българският министър-председател в Одеса. Имаме предоставени няколко сгради, но все още не са удовлетворителни за нас. Изцяло ново българско училище в Одеса е договорено между българския министър-председател и украинския президент, предстои уточняване дали това училище ще бъде част от украинско училище с много засилено изучаване на български език, българска литература, българска история и други предмети, или ще бъде частно българско училище. училище. Гарантирано е изучаването на майчин език. Разбира се, ние постоянно повдигаме този въпрос и го следим. Сигурна съм, че то ще се гарантира в още по-пълна степен след подписването на протокола към Декларацията между министерствата на образованието

се състоя между българския министър-председател и украинския президент, между българския президент и украинския президент, както и аз на всяка среща с министъра на външните работи, то не само на двустранни срещи, а във всичките международни форуми ние повдигаме въпроса и настояваме административно-териториалната реформа да не засяга и да не разпокъсва българската общност в Украйна. Имаме устни гаранции, че това няма да се случи, но аз считам, че ние трябва много внимателно да продължим да наблюдаваме този въпрос. Разбира се, всяка държава има право да извърши административно териториална реформа, но тя не бива да бъде насочвана така, че да се разпокъсват регионите, в които е концентрирано българското малцинство там. Още веднъж благодаря за активната дейност на всички парламентарни групи

Декларация от името на група – господин Сиди. Заповядайте, имате думата. Уважаеми дами и господа! Репресии, уволнения, заплахи, изключване на студенти, несъгласие с мнението на ръководството. Не, това не е университет в Северна Корея. Това е Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2019 г.! Един самозабравил се ректор, с покровителството на една управляваща партия и една етническа такава, грубо гази законите на страната и всички правила на академичната и студентската автономия. Гази утвърдените норми и правила, вкопчил се в своето его и жажда за власт. Този ректор управлява Великотърновския университет един мандат, но това управление е управление, белязано с уволнения и репресии. Уволнен заместник-ректор по кариерно развитие – настоящ заместник-министър на правосъдието, а по късно уволнен и като преподавател. След съдебно дело e възстановен на работа. Уволнен помощник-ректор, който е народен представител и като такъв е в неплатен отпуск – възстановен от съда. Заплаха с дисциплинарно уволнение на декана на най-големия факултет – Педагогическия, който е и основен кандидат-опонент на сегашното ръководство. Промени в правилниците на университета и Общото събрание, които касаят процедурата по избор на ръководство, приети неприсъствено, на подпис, в абсолютен разрез със законите в страната. Поредица от незаконни отстранявания на студенти и докторанти, членове на Академическия и Студентския съвет, част от които водят дела, по които адвокатите на университета не се явяват, за да бавят процедурата. Академическият съвет заседава без студентско представителство, в абсолютен разрез със закона. Членовете на Студентския съвет са официално заплашени, че ще бъдат отстранени, в писмо, подписано от ректора. Ръководството на Университета неправомерно изразходва средства от бюджета на Студентския съвет, без разрешение на ръководството на Съвета, в разрез с чл. 72, ал. 5 от Закона за висшето образование. Но въпреки това ректорът не одобрява разходи на Студентския съвет за произвеждане на избори във филиала и колежа в Плевен и Враца. Вчера по разпореждане на ректора беше осуетено произвеждането на избори за представители на студентите в Общо събрание в разрез с чл. 72, ал. 2 от Закона за висшето образование. Беше направен опит за запечатване на Студентския съвет, а представители на Съвета отново бяха заплашени с изключване. Срещу студентите беше изпратена охрана. Отбелязваме факта, че Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 316 и във връзка с чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс, а именно за документна измама. Затова настояваме министърът на образованието да дойде в Народното събрание и даде обяснение – какво може да направи Министерството за запазване на студентската автономия. Благодаря.

Министър Горанов ще отговори на питане от народния представител Александър Иванов относно резултатите от дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция – изпълнението на правомощията за защита на финансовите интереси на Република България, произтичащи от Закона за държавната финансова инспекция при осъществяването на последващия контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. Господин Иванов, очакваме да зададете Вашето питане.

за държавна финансова инспекция върху възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договорите, е една от целите на правителството за защита на финансовите интереси. Приоритет за Агенцията за финансова инспекция е осъществяването на последващ контрол по спазване законодателството в областта на обществените поръчки. След промените в закона този контрол се извършва въз основа на утвърден годишен план. Периодичността за извършване на финансовите инспекции и конкретните възложители, подлежащи на контрол през годината, се определят на базата на анализ на информацията за дейността по възлагане изпълнението на обществените поръчки, оценката на рискови фактори и съобразно административния капацитет на Агенцията. При планирането се използва информация, получена от Министерството на финансите, Агенцията за обществени поръчки и други държавни органи и управляващите органи на оперативните програми, Търговския регистър, информация от регистрите на Държавната финансова инспекция и други.

се извършват и по искане от Министерския съвет и министъра на финансите, от органите на прокуратурата, по сигнали от дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към Министерството на вътрешните работи, по молби, жалби, сигнали и искания от други държавни органи, физически и юридически лица. За визирания период Агенцията за държавна финансова инспекция е извършила общо 926 финансови инспекции, от които 541 са свързани с проверки на възлагането и изпълнението на обществени поръчки или 58% от общо извършените инспекции.

Обект на проверка са приблизително 10% от средногодишния брой на откритите от възложителите обществени поръчки. От проверените обществени поръчки нарушения са установени при 743 от тях. Установените нарушения са относно неспазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна конкуренция и равнопоставеност. Установени са и нарушения, свързани с поставяне на условия или изисквания към участниците, които дават предимство или необосновано ограничават участниците в обществените поръчки, както и нарушения, свързани с незаконосъобразно изменение на сключени договори за възлагането на поръчки. При проверките са констатирани 169 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки при наличие на всички законови основания за това. При извършените инспекции през 2017 г. и 2018 г. са съставени общо 1607 акта за установяване на административни нарушения, от които 849 са във връзка с възлагане на обществени поръчки. За установените нарушения са предприети последващи мерки в рамките на компетентните органи на проверките може да се направи изводът, че при 3% от средногодишния брой открити от възложителите обществени поръчки са установени нарушения. Резултатите от инспекционната дейност на Агенцията за държавна финансова инспекция показват, че последващият контрол по спазване на законодателството в областта на поръчките следва да продължи и да бъде приоритетен. финансова инспекция успешно и ефективно изпълнява възложените ѝ от закона функции и играе важна роля при осъществяването на контрола по възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори. Агенцията системно работи и в посока на разширяване на сътрудничеството и взаимодействието с другите държавни институции, отговорни за защита на публичните финансови интереси, с което се подобряват координацията и обменът на информация, опитът и добрите практики. Министерството на финансите играе важна роля за укрепване на административния капацитет на контролните органи и за оптимизиране структурата на Агенцията. В тази посока са и последните изменения и допълнения на Устройствения правилник на Агенцията,

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Удовлетворени сме от изложените от Вас данни, показващи успешното изпълнение от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция на задачите и правомощията, които тя има, възложени ѝ по закон. Оценявам това, че Агенцията за държавна финансова инспекция се ползва с доверието на обществото предвид обстоятелството, че изпълнява основната си функция, а именно защитата на публичния финансов ресурс. Правят впечатление докладваните от Вас резултати от контрола по отношение спазването на законодателството в областта на обществените поръчки. Посочихте също, че резултатите от инспекционната дейност показват, че контролът по отношение на възлагането и изпълнението на обществените поръчки следва да продължи и занапред да бъде приоритет на Агенцията за държавна финансова инспекция. Съгласен съм също, че трябва да се укрепва административният капацитет на Агенцията във връзка с осъществявания контрол и правомощията на Агенцията. В изложеното от Вас посочихте, че Агенцията за държавна финансова инспекция ще има промяна в Устройствения правилник, произтичаща именно от решение на Вашето Министерство. В тази връзка е и моето допълнително питане към Вас: в каква насока са предложените изменения по отношение на Агенцията за държавна финансова инспекция и ще се отразят ли те на държавния бюджет?

предвиждат увеличаване на числеността на специализираната администрация за сметка на общата администрация. С основните контролни функции на Агенцията след промяната, която вече е в сила, ще бъдат ангажирани 86% от служителите, като се намалява относителният дял на общата администрация до 11%. С оптимизирането на структурата се цели да се подобри управлението и дейността на Агенцията, като се повиши ефективността при осъществяване на контролните дейности. Няма влияние върху държавния бюджет дотолкова, доколкото всички изменения са вътрешно компенсирани в рамките на бюджета на Агенцията,

Благодаря, госпожо Председател. Благодаря Ви, господин Министър, за отговора и на допълнителния ми въпрос. И в първия отговор Вие споменахте увеличаващата се бройка на финансовите инспекции – от 175 през 2017 г. по отношение на Закона за обществените поръчки, през 2018 г. – 183.

в сферата на проверяващите колеги ще доведе до още по-положителен резултат при провеждането на дейността на Агенцията. Благодаря Ви още веднъж. аз Ви благодаря, господин Иванов. Продължаваме с питане от народния представител Ирена Димова относно въвеждане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки. Заповядайте, уважаема госпожо Димова. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Както всички знаем, от 1 ноември 2019 г. в Закона за обществени поръчки се въвежда и се предвижда процесът по възлагане на обществени поръчки да се осъществява изцяло с електронни средства чрез използване на електронната платформа. Това задължение се отнася до всички държави членки и произтича от европейските директиви в областта на обществените поръчки. Във връзка с това моето питане към Вас, уважаеми господин Министър, е следното: каква е готовността на страната ни по изпълнение на посочения ангажимент и по-конкретно – какво е направено до момента, какво предстои във връзка с въвеждането на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Господин Министър, заповядайте за отговор.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Госпожо Димова, Законът за обществените поръчки въвежда изискване след 1 ноември 2019 г. всички поръчки да бъдат възлагани чрез електронни средства посредством използване на централизирана платформа. Ангажиментът е на Агенцията по обществени поръчки. Централизираната платформа е разработена по Проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа“,

съгласно която страната ни следва да осигури електронно обявяване, изцяло електронна комуникация в процеса на възлагане и възможност за подаване на електронна оферта като минимално ниво на услугата. В допълнение, Европейската директива за електронно фактуриране при обществените поръчки регламентира задължение за възложителите да приемат електронна фактура, ако тя отговаря на приетия европейски стандарт и е изпратена в съгласие с одобрения електронен формат. Системата се изгражда на модулен принцип, като в пълната си функционалност ще съдържа 32 модула. Първият етап от разработване на системата включва 16 модула, част от които са служебни, а друга част включват основните функционалности, необходими в процеса на възлагане. До края на 2020 г. ще бъдат разработени, тествани и пуснати в експлоатация още 16 модула, с което ще се електронизира целият процес на възлагане. Тези модули ще се включат в продукционната система постепенно, като се осигурява необходимата информация за потребителите. Работата в новата среда ще изисква използване на квалифициран електронен подпис за всички действия с правно значение, като решение за откриване на обществени поръчки, за удължаване на срокове, за прекратяване и други действия, описани в Закона. Системата е вградена услуга за удостоверяване с времеви печат на важни действия, като изпращане или оттегляне на оферта, публикуване, разяснение и други. Времевият печат гарантира точното контролиране на сроковете. От особена важност е осигуряването конфиденциалността на офертите и предложенията на кандидатите преди настъпване на срока за отваряне на офертите. Реализирани са високи степени на защита по отношение на сигурността на информацията. Системата не позволява неправомерно манипулиране на документите от страна на възложителите и участниците. Заявленията за участие и офертите на стопанските субекти в системата са максимално защитени и преди да изтече срокът за тяхното отваряне се съдържат в базите данни само в криптиран вид. Те ще бъдат двойно криптирани с уникални ключове, генерирани автоматично от Системата. Те от своя страна ще се криптират чрез ключ, генериран в интернет браузъра на потребителя. Този ключ ще бъде известен само на участника. Технически е невъзможно да се отвори заявление или оферта в Системата без изрично допълнително действие по предоставяне на ключа за декриптиране от страна на стопанския субект, участник в процедурата. Платформата е преминала през оценка на информационна сигурност и са взети всички необходими мерки за ограничаване рисковете от злонамерени атаки или загуба на Данните се архивират периодично като са предвидени и процедури за тяхното възстановяване при необходимост. Системата е налична в режим 24/7 и линкът към нея е на портала за обществени поръчки. Предоставянето на експертна техническа помощ за потребителите се осъществява от създадения Център за обслужване на крайни потребители. Осигурени са и електронни ръководства за възложителите и стопанските субекти. Участниците в пазара на обществените поръчки в страната включват повече от 6500 възложители и и над 29 хиляди изпълнители и всички те следва да бъдат обучени за работа със Системата. Това е огромно предизвикателство, което следва да бъде преодоляно с провеждане на разяснителни кампании, подходящи обучения, издаване на указания и други подходящи действия. Тя е разработена от консорциум, като консорциумът включва няколко компании. Изпълнителят предоставя експертизи в областта на електронното възлагане чрез участието на българския клон на холандската компания „Матрикс“, която е утвърден доставчик на услуги по провеждане на обществените поръчки по електронен път в Европа и в света. Софтуерните решения на фирмата вече се използват от възложители в Холандия, Белгия и Германия, а извън рамките на общия европейски пазар – в САЩ, Австралия и Македония. Пред екипа на Агенцията по обществени поръчки стоят редица предизвикателства, свързани с развитието на Системата, реализиране на обмен на данни с други регистри и системи, както и осъществяване на оперативна съвместимост при съществуващи софтуерни решения, използвани от централните органи за обществени поръчки в Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването. НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми министър Горанов. Госпожо Димова, заповядайте – имате възможност да зададете уточняващи въпроси. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър, за отговора. Преди да използвам възможността да взема отношение по питането ми, бих искала да задам следния уточняващ въпрос. От отговора Ви става ясно, че има потенциал на повече от 35 хиляди организации, възложители и стопански субекти, в рамките на които има още повече крайни потребители на Системата. Във връзка с това бих искала да Ви попитам: смятате ли, че тези лица ще имат готовност да използват разработените функционалности към 1 ноември 2019 г., когато влиза в сила законовото задължение за електронното възлагане на поръчки? Дали това няма да затрудни по някакъв начин възложителите и бизнеса и да блокира поръчките в страната? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Димова – съществен въпрос. Заповядайте за отговор, уважаеми господин Министър. Към момента са разработени и приети първите 16 функционалности, както коментирах. Те са достатъчни за електронно обявяване на поръчки и покриване на всички необходими действия до получаване и отваряне на електронна оферта. Агенцията вече е предоставила свободен електронен достъп до платформата чрез портала за обществени поръчки за тестване. Тази мярка е предприета седем месеца по-рано именно защото се отчита сериозността и мащабът на промяната, както и предизвикателствата, които тя поставя пред всички участници в процеса на възлагане. За периода до месец ноември 2019 г. Системата ще е на разположение за тестване на всички възложители, стопански субекти и други крайни потребители. Те ще имат възможност да направят своята регистрация, да създадат екипи за подготовка и провеждане на поръчките. През този период те следва да обновят своите вътрешни правила и да ги адаптират към новия начин за възлагане. Потребителите на платформата ще получат достъп до разработените модули и ще се запознаят детайлно с наличните функционалности. Те ще имат възможност да дават препоръки и предложения за подобрение, като крайната цел е за 7-месечния период всички участници да придобият опит и знания за практическото ѝ прилагане с оглед осигуряване на плавен преход към електронно възлагане. Този период ще продължи и ще послужи за тестване на натоварването на Системата, така че да се генерират достатъчно заявки, за да проверим нейната стабилност и надеждност. Имаме уверение от техническите изпълнители, а и работата в тестовия период досега показва, че Системата е достатъчно надеждна и може да понесе значително натоварване. През годините Агенцията полага последователни и постоянни усилия за електронизиране на процесите. Понастоящем обявяването на поръчките е изцяло електронно, с използването на цифров подпис. Може да се каже, че в известна степен възложителите вече са подготвени за промяната, както и част от стопанските субекти, които участват в поръчките на централните органи за възлагане. този контекст специално внимание ще бъде отделено на бизнеса, за който са предвидени и вече се провеждат отделни обучителни мероприятия. Успехът на Информационната система зависи до голяма степен и от доверието на крайните потребители, затова се надяваме чрез своевременно предприети действия да ги убедим в стабилността на платформата, в предимствата на електронното възлагане и като цяло да се постигне подобряване на бизнес средата, конкуренцията и публичността. Липсата на възможност за намеса на човешкия фактор допълнително гарантира справедливо състезание, което е висшата цел на възлагането на обществените поръчки за достигане на максимална защита на обществения интерес при разходването на публични средства. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Госпожо Димова, заповядайте да изразите отношението си към този отговор. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор на тази толкова важна тема за обществото. Както всички знаем, електронното възлагане е част от по-дългия път към електронното правителство, което обаче се случва на много стъпки – някои по-големи, други – по-малки. Факт е, че кореспонденцията на хартия трябва да остане в миналото и в рамките на годината да бъде на база на изцяло електронна свързаност. Процесът за въвеждане на електронната платформа за възлагането на обществените поръчки, както чухме всички ние, е сложен и дълъг. От отговора Ви разбрахме, че има повече от 35 хиляди реални участници и още много потенциални потребители. Затова Ви приветствам, че са отчетени сериозността и мащабът на реализираната промяна и е дадена възможност седем месеца по-рано заинтересованите лица да тестват първите приети 16 функционални модула на платформата. Според мен, и Вие го казахте, това ще осигури спокойствие, опит и сигурност на всички участници в процеса и плавния преход към електронното възлагане. От изключителна важност също така е осигуряването на конфиденциалността на офертите и предложенията на кандидатите преди настъпване на крайния срок за отваряне на офертите, затова бях удовлетворена да чуя, че и в тази посока в тази посока са реализирани високи защити, които ще защитят сигурността на информацията, и това отново ще осигури нужното спокойствие и вяра на крайните потребители. Приветствам и възможността, която е дадена на потребителите, в рамките на 7-месечния тестови период да имат възможността да дадат препоръки и предложения за подобрение на електронната платформа. платформа. Удовлетворена съм да чуя и факта, че Агенцията по обществени поръчки полага последователни и постоянни усилия да отдели специално внимание на бизнеса, с което да убеди крайните потребители в стабилността на платформата на платформата и в предимствата на електронното възлагане. Затова вярвам, че всички своевременно предприети действия Агенцията ще допринесат за успешното въвеждане на централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. поръчки“. Вярвам, че чрез нея ще се постигне подобряване на бизнес средата, публичността, прозрачността и, както Вие казахте, свободната конкуренция. Още веднъж Ви благодаря, господин Министър, за изчерпателния отговор. аз Ви благодаря, уважаема госпожо Димова. Позволете ми да благодаря на господин Владислав Горанов – министър на финансите, за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към министър Бисер Петков – министър на труда и социалната политика. Той ще отговори на въпрос от народния представител Даниела Савеклиева относно нивата на безработица на територията на област Благоевград и мерките за преодоляването ѝ. Заповядайте, уважаема госпожо Савеклиева. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос е свързан с нивата на безработица на територията на област Благоевград и мерките за преодоляването ѝ.

по трудово и служебно правоотношение е 89 746, което представлява 3,9 от общия брой на наетите в страната. Най-голям е броят на наетите в област

за нивата на безработица за 2018 г. в област Благоевград като цяло и за всяка от общините в частност и какво показва сравнителният анализ за последните години?

в условията на икономическо оживление Министерството на труда и социалната политика реализира политика по заетостта за повишаване качеството на работната сила в регионите, от една страна, и от друга – за намаляване на регионалните различия и безработицата сред неравнопоставените групи на местните трудови пазари. Конкретно по Вашия въпрос. В област Благоевград безработицата е ниска – 4,7% за 2018 г. по данни на Националния статистически институт, и е под средното равнище за страната, което е 5,2% за миналата година. Следва да се отбележи, че е налице благоприятна тенденция. От 2014 г. досега равнището на безработица в областта е намаляло с 9,4 процентни Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта за 2018 г. показват, че в област Благоевград регистрираните безработни лица са 14 474, като от всички безработни в страната 7,4% са в тази област. Равнището на безработица по общини силно варира, като най-ниско през месец март тази година е в общините с развит туризъм – Банско, Сандански, Разлог, и в по-големите градове – Благоевград, Петрич, Гоце Делчев. Най-високо е равнището на безработица в община Белица – 39,8%, и община Якоруда – 30,2%, като и там се наблюдава тенденция за намаление. Средствата за активна политика се разпределят по области в зависимост от равнището на безработица и броя на безработните. За област Благоевград за тази година са осигурени от държавния бюджет 4 млн. 786 хил. 458 лв., с които ще се осигури заетост на 885 безработни лица и обучение на 1095 лица. Към месец март вече са заети 310 безработни лица. По-конкретно – по Програма „Старт на кариерата“, 73 безработни младежи работят в областната и общинските администрации; 72 лица с увреждания са включени в заетост по съответната програма от 39 продължително безработни лица са назначени по Програмата за продължително безработните, а по Програма „Помощ за пенсиониране“ 36 лица на възраст над 58 години ще получат недостигащия им стаж. По проектите на социалните партньори ще бъдат обучени 1043 безработни и вече започна обучението на 111 от тях. По Програмата за активиране на неактивните лица работят двама ромски медиатори, младежки медиатори, кейс-мениджър, психолог и 16 организатори на общественополезен труд. В насърчителни мерки за заетост до края на месец март са включени 209 безработни от планирани 300. Обучават се 24 безработни лица, като до края на годината ще бъдат включени още 22 лица. През месец май ще бъде утвърдена и Регионалната програма за заетост на област Благоевград, по която с 569 хил. ще се осигури заетост на около 130 безработни в различни дейности на общините. Областта ползва средства не само от държавния бюджет, но и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Реализират се девет проекта, като е осигурена заетост на 4527 безработни, от които 649 са хора с трайни увреждания; 1003 са младежи до 29 години; 311 лица са включени в обучение, а 3062 заети заети лица са получили ваучери за професионално обучение. В заключение, след многото данни, които приведох в отговор на Вашия въпрос, бих желал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да реализира и развива политика за насърчаване на заетостта за всички безработни лица, в това число и за област Благоевград.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, въпросът ми беше свързан най-вече с появили се твърдения, че нашата област – Благоевград, в частност и община Благоевград, едва ли не е в колапс именно заради това, че хората не могат да си намерят работа – безработицата е висока. От Вашия отговор се вижда, че това съвсем не отговаря на истината, напротив, областта като цяло е под под средното равнище за страната като безработица. Моите наблюдения също показват, че много от работещите фирми изпитват по-скоро трудности да намерят работна ръка и това всъщност ги възпрепятства да разширяват своята дейност. Благодаря Ви за отговора, НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Савеклиева. Желаете ли дуплика, господин Министър? Няма да се възползвате от това право. Позволете ми да благодаря на министър Бисер Петков министър на труда и социалната политика, за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Александър Мацурев, относно Програма DESIREE Gas.

Госпожо Министър, Програма DESIREE Gas е насочена към насърчаване подмяната на нискоефективните енергоизточници, използвани в българските домове, в това число електроенергията, дървата и въглищата, с по-ефективната екологично чиста енергия от природен газ. Програмата има за цел да осигури финансиране, безвъзмездна помощ и техническа помощ за проекти за преход от въглеродно-интензивната електроенергия към природен газ в българските домакинства. В тази връзка моят въпрос към Вас, госпожо Министър, е: как се развива изпълнението на Програмата към днешна дата и какъв е срокът, в който българските потребители ще могат да се възползват от нея? Като народен представител от област Благоевград бих искал да получа повече информация

и се изпълнява от Министерството на енергетиката. Програмата подпомага преминаването от въглеродно-интензивни източници към по-благоприятния природен газ. Поради това важен ефект от Програмата е намаляването на потреблението на енергии и мисии на въглероден диоксид в жилищния сектор. Очакваното намаляване на емисиите на парникови газове е 70 хиляди тона въглероден диоксид. Чрез Програмата гражданите могат да получат безвъзмездна помощ за газифициране на своя дом, като общият размер на средствата е 10 млн. евро, които ще бъдат достатъчни за газифицирането на около 10 хиляди домакинства. Програмата стартира през 2016 г., като в началото размерът на безвъзмездната помощ беше определен от финансиращата институция на 20% от допустимите разходи без данък добавена стойност. Също така, част от необходимите разходи не се считаха за допустими, поради което не бяха обхванати от тези 20% грант. По тази причина Програмата спестяваше на собствениците реално около 16% от всички разходи по газифицирането на дома. Средният размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ през този период беше между 350 и 400 евро. Наблюдавайки темпа на изпълнение през първата година, Министерството на енергетиката анализира пречките пред по-активното включване на гражданите и предприе действия за предоговаряне на условията с финансиращата институция и Европейската комисия, която е основен донор на Международен фонд „Козлодуй“. Благодарение на това от лятото на 2018 г. Програма DESIREE Gas се изпълнява при по-атрактивни условия, предоставяне на 100% от цената за присъединяване без данък добавена стойност, като допустим разход за безвъзмездна помощ, тоест пълна субсидия, и увеличаване нивото на безвъзмездната помощ на 30% от останалите допустими разходи. По този начин собствениците получават над 30% от всички разходи по газификацията, като повечето бенефициенти към момента стигат до максималния допустим размер на гранта от 1200 евро. Важен момент тук е, че за собствениците, които са се включили при старите условия, е осигурен механизъм за компенсиране на месечните сметки, така че и те да се възползват от увеличения размер на гранта. Допустим бенефициент по Програмата са собственици физически лица, които искат да преминат от дърва, въглища, ток или нафта на природен газ. Всеки потребител може да кандидатства индивидуално, не е необходимо сдружаване. Административната процедура по кандидатстването е изключително улеснена и при максимално кратки срокове за одобряване. Срокът на Програмата е до месец юни 2020 г., като заявления за газификация ще се одобряват до изразходване на финансовия ресурс, по ред, първи по право“. От 7 юли 2016 г., когато беше отворена Програмата, до момента са подадени 6753 заявления – 4637 са изцяло завършени, тоест жилищата са газифицирани и вече се възползват от екологично чисто гориво. По отношение на Вашия въпрос за област Благоевград, по Програмата са подадени 117 заявления, тоест 117 домакинства, от тях 72 домакинства вече използват природен газ, останалите са в процес на изпълнение. Тридесет са подадени от град Благоевград, като всичките 39 домакинства са одобрени, а в 21 от домакинствата дейностите вече са приключили. Седемдесет и едно са подадените заявления от Петрич, шест от Банско и едно от Сандански. Както вече споменах, Програмата е отворена до средата на следващата година, така че всички желаещи биха могли да кандидатстват и да се възползват от предоставянето на тази безвъзмездна финансова помощ. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Господин Мацурев, заповядайте, имате възможност за реплика. АЛЕКСАНДЪР Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, изключително съм възхитен от справката, която получих в момента. Това е една много добра Програма, от която гражданите на страната ни могат да се възползват. Впечатлен съм, че от област Благоевград има

в случай че наличният финансов ресурс бъде изчерпан, има ли опция за увеличаване на средствата по Програмата? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мацурев. Уважаема министър Петкова, заповядайте за отговор.

Имайки предвид предимствата, които дава природният газ като една екологично чиста суровина, която осигурява необходимата енергия за бита, за промишлеността, това наистина е изключително важно по отношение на Програмата DESIREE. Това, което със сигурност мога да кажа, че съществува опция, ако този ресурс бъде изчерпан, ние да заявим допълнително към донорите искане за увеличаване на ресурса. ресурса. Ако ресурсът бъде изчерпан – дано да се стигне до там, защото това означава, че повече домакинства ще бъдат газифицирани, съществува възможност ние да поискаме допълнително финансиране от страна на донорите. Така че няма да има проблем. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема министър Петкова. Продължаваме с въпрос от народния представител Димитър Бойчев относно Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Заповядайте, уважаеми господин Бойчев, да поставите въпроса.

енергия“ беше насочена към повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници за отопление на сгради, производство на горива от биомаса, както и дейности за обучение и популяризиране на мерките в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. През изминалия програмен период в град Бургас беше реализиран най-големият проект по така наречената Норвежка програма. В рамките на Програмата беше финансиран проект на стойност 835 хил. лв. за цялостна модернизация на Районната отоплителна централа в бургаския квартал „Меден рудник“. Новото съоръжение е с голяма мощност за изгаряне на биомаса и благодарение на него днес се отопляват две детски градини и едно училище. Ползите от Програмата са безспорни. Близо 28 млн. лв. е финансовият ресурс, който беше вложен на територията на цялата страна за различни мерки за енергийна ефективност, в това число за използването на ВЕИ за отопление на сгради, производство на горива от биомаса и други такива. с това моят въпрос към Вас, госпожо Министър, е: в какви срокове се очаква стартирането на новата програма за енергийна ефективност и ясни ли са нейните параметри; какъв ще бъде нейният финансов ресурс и кои ще бъдат потенциалните бенефициенти; ще могат ли българските общини отново да се възползват от възможностите на тази програма? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Бойчев. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор.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 Факт е, че близо 28 млн. лв. бяха разходвани за различни мерки за енергийна ефективност и бенефициент на тези мерки бяха именно българските общини. Бяха сключени и изпълнени 52 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като бяха изпълнени енергоефективни дейности в 115 сгради общинска собственост, от които 40 училища, 55 детски градини, 8 медицински центрове, 12 социални институции и административни сгради. Друг важен резултат от Програмата са, разбира се, спестените емисии от въглероден диоксид в размер на 71 809 тона. Спестената енергия на годишна база е около 5605 мегават часа и съответно увеличеното производство на енергия от възобновяеми източници е с 43 280 мегават часа. Министерството на енергетиката е програмен оператор и на новата Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Програмата е с бюджет от близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро, или 85% е безвъзмездна финансова помощ, и около 5 млн. евро, или 15% национално съфинансиране, тоест това е два пъти повече в сравнение с бюджета в предходния програмен период. По-конкретно на Вашия въпрос за бенефициентите по Програмата. Да, българските общини ще бъдат отново бенефициенти и по новата програма, като предвиденият финансов ресурс на процедурите, които ще бъдат отворени за общините, е близо 27 млн. евро, като 3,5 млн. евро от този ресурс е заделен за ВиК дружествата, които са също част от общинската инфраструктура, така че ще има възможност и върху този сектор, който е изключително важен, да бъде оказана такава финансова подкрепа. Ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермалната и водната енергия, повишаване на енергийната ефективност на сградите, с цел постигане на енергиен клас „А“ или сгради с близко до нулевото потребление на енергията. Всичко това са мерки за българските общини и те единствени могат да бъдат бенефициенти по тези процедури. В този програмен период има обособена процедура и за бизнеса, който също ще бъде бенефициент по Програмата. Това, което е предвидено, е подкрепа за внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност в индустрията. Смятам, че това е един нов момент спрямо предходния период. Това ще даде много добри резултати от гледна точка на енергоинтензивността на българската индустрия. Това по-малка е тя, по-малки разходи ще бъдат правени за този тип ресурси и съответно ще могат да бъдат заделени по-големи ресурси за инвестиции. Това е една нова и много добра стъпка напред. Други бенефициенти по Програмата ще бъдат и обучителните организации, за които са предвидени малки грантови схеми за различни обучения, свързани с тематичните области на Програмата. Така че и по отношение на такъв тип дейности, свързани с обучение, с това да се разясни и какъв е ефектът от съответните мерки, те също ще могат да бъдат бенефициенти. Така че сме се постарали в този втори програмен период да може да бъде обхванат целият процес

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за отговора. Радвам се, че финансовите възможности на тази програма са увеличени, защото това е една много важна програма, както разбирам сега, увеличени са възможностите и бенефициентите, които могат да кандидатстват по нея. Това е много важно за бизнеса. Енергийната ефективност е бъдещето ни бъдещето ни и всички трябва да се стремим да правим много повече усилия в тази посока. Знаем каква е стойността и на емисиите, които плащаме, така че Програмата е много важна. Вече общините натрупаха административен капацитет интересът към Програмата е голям, а и възможностите им с летящ старт да влязат в този нов програмен период също е голям. Поздравления за по-големите възможности, които давате в този програмен период. Моят конкретен въпрос е: кога ще дадете официален старт на Програмата, за да могат все пак да се подготвят предварително различните бенефициенти, за да може да се кандидатства веднага след старта на Програмата? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Министър. да, много важен въпрос, който е свързан с реалния старт на Програмата. Реалният старт на Програмата ще бъде даден на 22 май 2019 г., като очакваме непосредствено след това – в първата половина на месец юни, да бъде даден стартът и на първия лот от Програмата, който е свързан с изпълнение на мерки по отношение на уличното осветление. Така че на 22 май 2019 г. ще бъде даден официалният старт. Може би е важно да кажа и това, че в рамките на събитието ще присъстват и нашите норвежки партньори. Ще има компании от Норвегия, които могат да влязат в партньорство с българските общини и с българските компании. Така че ще има и такава възможност, защото смятам, че едно такова партньорство е изключително важно и поне в предходния програмен период то даде изключително добри резултати. Поради тази причина смятаме, че и сега е изключително удачно да бъде продължена тази политика по отношение на мерките и дейностите, които трябва да бъдат извършени съвместно с норвежките партньори. На събитието на 22 май ще има възможност за осигуряване на непосредствена възможност за контакти и за съвместна дейност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. С това завършихме с въпросите към министър Петкова. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с министъра на икономиката – Емил Караниколов. Той ще отговори на въпрос от народния представител Даниела Савеклиева относно преките чуждестранни инвестиции на територията на област Благоевград. Имате думата, уважаема госпожо Савеклиева. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос е свързан с преките чуждестранни инвестиции на територията на област Благоевград като цяло и за общините в частност. Уважаеми господин Министър, в последните месеци много се коментира делът на инвестициите в България. Това бе тема и на последното Ви изслушване в Народното събрание. Област Благоевград, откъдето съм народен представител, е една от големите области в България и тази тема е особено актуална. С напредване изграждането на автомагистрала „Струма“ очакванията на хората са свързани именно с увеличаване на инвестициите. с това моите въпроси към Вас са: разполагате ли с актуална информация за нивата на инвестициите в област Благоевград, която да ни предоставите? Какво показва сравнителният анализ за последните години? Каква е структурата на тези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

Ще отговоря на поставения от Вас въпрос, както и ще предоставя последните данни на БНБ за размера на преките чуждестранни инвестиции. Мисля, че ще бъде интересно. Още веднъж Ви благодаря за въпроса. Искам да подчертая, че преодоляването на регионалните различия в икономическото развитие и насърчаване на икономическия растеж във всички региони е един от ключовите приоритети на политиката, провеждана от правителството и от Министерството на икономиката. В това отношение важни за инвестиционната активност са проектите, финансирани със средства от Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“. От началото на програмния период от 2014 г. по ОПИК на територията на област Благоевград се реализират проекти на обща стойност над 31 млн. лв., от които близо 15 млн. лв. са безвъзмездно финансиране и 16 млн. лв. – собствени инвестиции на дружествата. Това са общо 32 бенефициента по Оперативната програма от всички общини в областта. Изплатената безвъзмездна финансова помощ към настоящия момент възлиза на над 6 млн. лв. На второ място, искам да очертая общата картина по отношение на инвестициите. Отчитаме положителна тенденция за увеличаване на броя и размера на проектите, осъществявани в България както от чуждестранни, така и от местни компании. Това положително развитие намира изражение и в макроикономическите показатели, измерващи инвестициите – преки чуждестранни инвестиции, отчитани от Българската народна банка, бруто капиталообразуване на основен капитал в размер на ДМА, отчитани от Националния статистически институт. Искам да обърна внимание, че преди около 20 дни излезе една от първите прогнози на Българската народна банка,

Преди няколко дни излезе новата прогноза, която показва, че инвестициите за 2018 г. към момента възлизат на 1 млрд. 740 млн. евро, което още един път показва ръст. Разбира се, длъжен съм да отбележа, че това е предварителна 15-месечна прогноза. на което искам да обърна внимание, е информацията, която излезе за 2017 г. – тук вече са минали почти 15 месеца и считам, че това са окончателни прогнози.

2 млрд. 300 млн. евро., което е с около 1 млрд. евро повече от средната за последните 10 години. Обръщам внимание, че Народното събрание, и правителството са от средата на 2017 г., тоест този положителен ръст го направихме за малко повече от шест месеца. В област Благоевград се наблюдава положителна тенденция за привличане на преки чуждестранни инвестиции в реалния сектор. Националният статистически институт отчита удвояване на техния размер за периода 2010 – 2017

По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема осмо място от общо 28 области в страната. През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите – 245 млн. евро. В предприятията от сектор „Индустрия“, с изключение на строителството – обръщам внимание, в областта са вложени 135 млн. евро преки чуждестранни инвестиции. В областта общо двата сектора формират над 80% от всички преки чуждестранни инвестиции – най-много

С изграждането на магистрала „Струма“ се увеличава потенциалът на региона да привлича инвестиции не само в туризма. В това отношение и местните инициативи спомагат за по-пълно използване на възможностите за развитие на областта. Тук искам да направя само няколко коментара. Първо, в момента като

Благоевград също влиза в този проект. Надявам се, че до няколко месеца ще бъдем готови. Имам също и един апел към местното самоуправление – да предоставят информация за терени, които са предназначени за за да може Агенцията за насърчаване на инвестициите и „Национална компания индустриални зони“ да правят презентация на тези терени и все повече, тъй като в момента изключително много се забелязва интерес към инвестиции в България, българската държава да ги презентира. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Савеклиева. Благодаря Ви, господин Председател. за реалната ситуация в областта, от която съм народен представител, а именно област Благоевград. Цифрите говорят най-добре. Именно тези твърдения, които показват, че едва ли не инвестиции не се случват и областта ни е в много тежко положение, същото важи и за град Благоевград като община, но цифрите, които казахте, наистина са фрапиращи. Радвам се, Вашата работа е целенасочена и продължавате да мислите именно в тази посока – за увеличаване на инвестициите. Още повече че област Благоевград, както и Вие казахте, е на осмо място от 28-те области

Продължаваме със следващия въпрос към министър Караниколов от народния представител Кръстина Таскова

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, колеги! Уважаеми господин Министър, на 26 юли 2017 г. парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ даде своята подкрепа за приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, с която управляващ на капитала на капитала на Българската банка за развитие вече ще е министърът на икономиката, а не министърът на финансите. Доводите ни за това бяха, че с оглед на целите и дейностите, за които е създадена Българската банка за развитие и компетенциите, които има министърът на икономиката, по този начин ще се подобрят координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средни предприятия и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика като цяло. В тази връзка поставям два въпроса пред Вас, единият от които е: как използвахте тези ресурси до момента и как се развива българският бизнес? И вторият въпрос е: колко фирми са финансирани към днешна дата и с какъв предмет на дейност? Благодаря.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

При осъществяване на своята дейност Българската банка за развитие последователно изпълнява поставените със Закона за Българската банка за развитие цели и задачи, които допълват държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и допринасят за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. банка за развитие е специфичен. Банката прилага политики за развитие, които спазват пазарни и финансови дисциплини, без да се стремим да максимализираме печалбата си. Българската банка за развитие не ползва държавни гаранции нито върху формирания от нея кредитен портфейл, нито върху ресурса, който привлича по пасива си, с изключение на мандата в Национална програма за енергийна ефективност. банка за развитие разумно управлява капитала, с който разполага, и поддържа стабилен дългосрочния си инвестиционен кредитен рейтинг – най-високия за опериращите в България банки „BBB“, със стабилна, перспективна, равна на суверенния. си Българската банка за развитие поставя специален фокус върху кредитирането на малки и средни предприятия, микро- и стартиращи компании. Със своите заеми, микрокредити, микролизинг и портфейлни гаранции – както директно, така и индиректно, чрез дъщерните дъщерните дружества от Групата на Българската банка за развитие – Националния гаранционен фонд, Микрофинансиращата институция „Джобс“ и търговски банки-партньори, Групата осигурява финансови ресурси, необходими за развитие на малкия и среден бизнес. Чрез двата си основни подхода, към края на 2018 г. делът на малките и средни предприятия надвишава 95% от общия брой на кредитополучателите, получили финансиране,

пет банки и девет небанкови институции с обща стойност на усвоения ресурс 244 млн. лв. и остатъчен дълг от 157 млн. лв. Със средствата от тези програми са финансирани 1574 кредитни и лизингови продукти за малки и средни предприятия. Това са: Програма „Напред“, Програма за микрофинансиране „Прогрес“, Програма за лизинг „Уайн“, Програма KfW, както и

включващ поемане на гаранции до 100% с лимит на плащания до 30%. Програмата е насочена към микро-, малки и междинни предприятия. Българската банка за развитие допринася за реализация на мащабната инвестиционна програма „Национална програма за енергийна ефективност“ за обновяване на жилищния фонд в съответствие на ангажимента на България за намаляване на вредните емисии, загуби на енергия и енергийните разходи на домакинствата.

1 млрд. 843 млн. лв., включително ангажимент по одобрено, но неусвоено все още финансиране в размер на 110 млн. лв. и е отпуснала 1973 кредита. Към края на месец декември 2018 г. са погасени общо 1 млрд. 259 млн. лв., като погасяването на кредита по Програмата се извършва съгласно реда на отпускането им. Към 31 декември 2018 г. действащите кредити са 717, с което е формиран портфейл в размер на 472 млн. лв. края на месец декември 2018 г. брутният размер на портфейла от директно предоставени кредити към нефинансови клиенти се увеличава номинално с 334 млн. лв. спрямо 2017 г., достигайки 1 млрд. 121 млн. лв., или ръст от 42%. През изминалия период Българската банка за развитие подкрепи и финансира проекти на иновативни фирми от различни сектори на икономиката, между които: въздухоплаване и транспортни услуги; аквакултури; консервна промишленост; информационни услуги и микроелектроника; земеделско производство; мебели; полиграфска промишленост; производство на целулоза и хартия. Българската банка за развитие инвестира в третата по ред облигационна емисия на Българския енергиен холдинг, с което подкрепи инициативата му за секторни реформи и постигане на по-висока финансова устойчивост на дружеството.

Нова насока в развитие на дъщерното дружество – инструментът „Джобс“, е концентрирането в нишата на най-малките кредити в размер до 100 хил. лв. От началото на дейността си то е предоставило финансиране в размер на почти 35 млн. лв. на общо 679 микро- и малки предприятия. В момента Националният гаранционен фонд има три действащи гаранционни програми, по които са планирани общо 17 финансиращи институции. Към 31 декември 2018 г. Националният гаранционен фонд има издадени гаранционни ангажименти в общ размер на 469 млн. лв.

в заложени от законодателя с приемане на Стратегия 2017 – 2020. Следва графа с разбивка на всичко това, което казах. Благодаря Ви за въпроса – беше изключително важен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Таскова.

че подкрепата, която сме дали за Законопроекта и преминаването на Българската банка за развитие към Министерството на икономиката, е била изключително обективна и правилна и Ви пожелавам успех. Нека всички български предприятия да се усещат по-конкурентоспособни и да се развива икономиката в България. Благодаря.